Ivan (HDZ)** A sada prema članku 223. stavak 3. predlažem da točka 9.: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, točka 10.: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 103, Točka 11.: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju općih pravila Svjetske poštanske unije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102, i točka 12.: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju petoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, šestog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i sedmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 101 objedinimo i raspravimo zajedno s time da po klubovima će biti rasprava 20 minuta a pojedinačno ostaje dalje po 10. Ima li tko kakvu primjedbu na to s obzirom da se radi o istoj materiji? Nema. Time znači smo objedinili sve te 4 točke. Predlagatelj svih tih zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja rednog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovih zakona. Prijedlog akata primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Branimir Jerneić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Poštovanje potpredsjedniče, uvaženi zastupnice i zastupnici. Evo, dopustite ja ću u ove četiri objedinjene točke, da uštedimo i malo vremena biti uvodu ću reći nekoliko riječi o svjetskoj poštanskoj uniji u okviru koje se i donose ovakvi akti koje imamo namjeru potvrditi u Hrvatskoj saboru. Svjetska poštanska unija osnovana je 1874. godine, a od 1948. godine je postala specijaliziranom ustanovom ujedinjenih naroda. Republika Hrvatska je članica Svjetske poštanske unije od 1992. godine, od tada pa do danas održana su 4 kongresa, dakle vrhovna tijela Svjetske poštanske unije i to '94., '99. i 2004. godine. Na tim konvencijama i na tim kongresima usvojeni su i potpisani su akti koji su ovdje u prilogu, ja ću samo u nekoliko rečenica reći par riječi o svakome od njih. Prvi je Prijedlog zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom s Konačnim prijedlogom zakona. To je dokument koji je obvezujući za sve države članice Svjetske poštanske unije i njezino usvajanje je preduvjet za članstvo u Svjetskoj poštanskoj uniji. Drugi dokument je Zakon o potvrđivanju općih pravila svjetske poštanske unije s Konačnim prijedlogom zakona. On sadrži odredbe koji osiguravaju primjenu Ustava i funkcioniranja unije, određuje i sastav radnih tijela i način funkcioniranja unije. Za ovaj dokument potrebno je, znači ovaj dokument donosi obaveze Republici Hrvatskoj plaćanja članarine u svjetskoj poštanskoj uniji i to za jednu jedinicu koja iznosi 42 tisuće 120 švicarskih franaka, plaća se na godišnjoj razini i sredstva za provođenje ovoga zakona u protuvrijednosti 200 tisuća kuna su osigurana u državnom proračunu. Sljedeća točka je Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma u poštanskim uslugama plaćanja. Ovim dokumentom reguliraju se sve poštanske financijske usluge kao poštanske uputnice, uputnice, uključujući i otkupne uputnice, doznake s računa i na račun. Svaka poštanska uprava ovdje djeluje zajedno sa drugim poštanskim upravama poštanskim upravama te na ovakvim pitanjima poštanske uprave mogu surađivati i s drugim nepoštanskim organizacijama u dotičnim državama. I zadnja točka je Prijedlog zakona o potvrđivanju petog, šestog i sedmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije. Oni su usvajani na konvencijama Svjetske poštanske unije'94., '99. i 2004. godine i sukladno Ustavu unije, države potpisnice Ustava i dodatnih protokola moraju ih ratificirati u svojim parlamentima kako bi ti instrumenti stupili iza njih na snagu. Evo, ovo je najkraće što sam mogao dati u uvodu. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzetu riječ? Koliko vidim, ne. Otvaram raspravu, prvo po klubovima. U ime kluba Hrvatske narodne stranke, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja. Pred nama su 4 zakonska prijedloga koja zapravo predstavljaju ratifikaciju međunarodnih dokumenata svjetske poštanske unije i to dokumenata koji su mahom doneseni na kongresu unije u listopadu 2004. godine. Opća pravila Svjetske poštanske unije su, rekao bih nekakva vrsta krovnoga dokumenta, a dodatni protokoli 5, 6 i 7 uz Ustav Svjetske poštanske unije također mijenjaju sadržaj najvažnijega akta te međunarodne organizacije. I Svjetska poštanska konvencija sa svojim završnim protokolom spada u red dokumenata koji traže ratifikaciju kao i sporazum o poštanskim uslugama plaćanja. Radi se o jednom velikom prostoru kojemu je određen čitav niz međusobnih obveza članice same unije i dobro je da Republika Hrvatska već u listopadu 2004. godine potpisom našega ovlaštenoga predstavnika pristupila svim tim dokumentima. Ali ono što mene i klub Hrvatske narodne stranke zanima i tražimo decidirani odgovor. Zašto Hrvatski sabor dobiva na ratifikaciju ove dokumente sa gotovo 4 godine zadrške? Što je bio razlog zašto ste ove dokumente držali u Vladi od listopada 2004. godine? Ja sam siguran da on postoji, ali bih volio da ga svi znamo. To su dokumenti koji se uglavnom primjenjuju još od 1. siječnja 2006. Tim više nas zanima zašto je to tako? Ima li to kakve veze možda s politikom čuvanja monopola hrvatskih pošta? Ako ima, voljeli bismo znati koji su sadržaji te politike? Da li je to nacionalni interes? Ako jest, vrlo rado ćemo ga poduprijeti. Ali, želimo znati više o tome. Naravno, ovo su 4 dokumenta takvoga karaktera da nema dvojbe da ćemo poduprijeti donošenje sva 4, ali tražimo decidirani odgovor na ova pitanja. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a prijavili su se dvojica i to prvo Milivoj Škvorc, a onda uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama su četiri prijedloga zakona koji reguliraju pitanje svjetske poštanske unije. Ja ću se malo usredotočiti na zakon 104 i na zakon 101. Prvo Svjetska poštanska unija utemeljena je kao što smo već i čuli 9. listopada 1874. godine, a 1948. godine je postala specijaliziranom ustanovom Ujedinjenih naroda sa sjedištem u Bernu. Prijedlogom ovog zakona potvrđujemo Poštansku konvenciju i završni protokol usvojen na kongresu jednom od tih zakona, završni protokol kongresu u Bukureštu 5. listopada 2004. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. i ostaje na snazi do početka primjene akta usvojenog na sljedećem kongresu koji znamo da se događaju svake četiri godine. Danas Unija ima 191 državu članicu, Republika Hrvatska je 1992. godine kod generalnog direktora međunarodnog ureda položila svoju ispravu o pristupanju Uniji i njezinim temeljnim aktima te je od 20. srpnja 92. godine punopravna članica. Temeljni cilj unije je razvoj između naroda efikasnim pružanjem poštanskih usluga kao i doprinos postizanju plemenitih ciljeva međunarodne suradnje na kulturnom, gospodarskom i socijalnom području. Unija u svom djelovanju potiče stalni razvoj učinkovitih i dostupnih univerzalnih poštanskih usluga u cilju omogućavanja komunikacije među stanovnicima i to jamstvom slobodnog protokola poštanskih pošiljaka na jedinstvenom poštanskom području koje je sastavljano od međusobno povezanih mreža. Poticanjem primjene zajedničkih i korištenje tehnologije, osiguranjem suradnje u interakciji među nositeljima interesa, unapređenjem uspješne tehničke suradnje i osiguranjem zadovoljavanja potreba korisnika usluga koje se stalno mijenjaju. Tijela Unije su kongres, upravno vijeće, vijeće za poštansku operativu i međunarodni ured, dok su stalna tijela upravno vijeće, vijeće za poštansku operativu i međunarodni ured. Upravno vijeće je stalno tijelo koje prema aktima Unije osigurava praćenje aktivnosti Svjetske poštanske unije između dva kongresa. Unija se financira doprinosom država članica, svjetska poštanska konvencija sa završnim protokolom jedan je od temeljnih međunarodnih instrumenata ustrojen u okviru Svjetske poštanske unije koji je obvezujući za sve države članice. Svjetska poštanska konvencija sadrži odredbe, odnosno pravila koja se primjenjuju i vrijede za sve međunarodne poštanske usluge kao i odredbe u vezi s uslugama za pismene pošiljke i poštanske pakete. Svjetska poštanska konvencija se za razliku od Ustava Unije koji se mijenja i dopunjuje dodatnim protokolima, na svakom kongresu donosi nova, odnosno u integralnom tekstu i ostaje na snazi do početka primjene nove konvencije usvojene na sljedećem kongresu. Ovim zakonom potvrđuje se svjetska poštanska konvencija sa završnim protokolom kako bi njezine odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske te uređuje sljedeća pitanja. Potvrđivanje Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom u tekstu sastavljenom i potpisanom u Bukureštu 5. listopada 2004. godine u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik. Središnje tijelo državne uprave nadležno za potvrđivanje predmetnih međunarodnih ugovora. Na dan stupanja na snagu ovog zakona, Svjetska poštanska konvencija sa završnim protokolom nije na snazi te će se podaci o njenom stupanju na snagu objaviti sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u državnom proračunu. Unija se financira doprinosom država članica. Pravilima Svjetske poštanske unije utvrđeni su troškovi unije. Utvrđeni godišnji prinos za podmirenje troškova kao što smo već čuli od državnog tajnika je 42 švicarskih franaka po jedinici. Republika Hrvatska sudjeluje u pokrivanju troškova Unije u razredu jedne jedinice. Razlog za donošenje zakona po hitnom postupku je interes da Republika Hrvatska što skorije postane strankom tog međunarodno pravnog instrumenta koji je obvezujući za sve države članice Svjetske poštanske unije, tj. da isti za Republiku Hrvatsku stupi na snagu, a njegove odredbe i formalno postanu dio unutarnjeg pravnog poretka. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će sva tri prijedloga, sva četiri prijedloga zakona i to po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavlja uvaženi zastupnik Lucić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovani zastupnice i zastupnici. Nekoliko riječi oko ovoga zakona, obzirom da je moj prethodni kolega govorio o točki 104 i 101 ja ću reći nekoliko riječi o zakonu, pardon o zakonu 104, 101, ja ću reći nekoliko riječi o zakonu 103, a to je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja. Šta reći ovdje, a već je dosta toga rečeno. U cijelom setu poštanskih zakona koji se nalaze na dnevnom redu, nalazi se i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, s Konačnim prijedlogom zakona, a već smo prihvatili njegovo donošenje po hitnom postupku. Kako se radi o međunarodnom sporazumu, vidimo da je ustavne temelje za donošenje zakona članka 139. Ustava Republike Hrvatske koji upravo govori o obvezi da Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom potvrdi donošenje ovoga zakona. Republika Hrvatska je još 1992. godine postala punopravna članica svjetske poštanske unije, te je i potpisnik niza međunarodnih sporazuma i protokola međuvremenu do danas. Nekoliko riječi o Svjetskoj poštanskoj uniji. Svjetska poštanska unija utemeljena je 9. listopada 1874. godine, a 1948. godine postala je specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda, sjedište Unije je u Bernu. Unija danas ima 191 državu članicu među kojima je i Hrvatska. Cilj Unije je razvoj komunikacije između naroda efikasnim pružanjem poštanskih usluga, kao i doprinosa postizanja plemenitih ciljeva međunarodne suradnje na kulturnom, socijalnom i gospodarskom polju. Misije Unije, poticanje stalnog razvoja učinkovitih i dostupnih univerzalnih poštanskih usluga, kao i njihove kvalitete u cilju omogućavanja komunikacije među stanovnicima svijeta. Službeni jezik Unije je francuski jezik. Unija se financira doprinosom država članica. Nekoliko riječi o Sporazumu o poštanskim uslugama plaćanja što je predmet zakona o kojem raspravljamo. Sporazumom o poštanskim uslugama plaćanja propisuju se sve poštanske usluge koje se odnose na prijenos sredstava države članice Unije. Ovim se sporazumom dogovaraju koje će usluge iz sporazuma uvesti i međusobno obavljati. Poštanska uprava djeluje kao posrednik u odnosu sa poštanskim upravama drugih država i Međunarodnim uredom. Ako poštanska uprava ne pruža financijske usluge kao što je opisano ovim sporazumom ili ako kvaliteta usluga ne odgovara zahtjevima korisnika poštanske uprave jogu surađivati i sa nepoštanskim organizacijama u dotičnoj državi. Ovim sporazumom regulirane su poštanske financijske usluge, poštanske uplatnice, uključujući otkupne uputnice i doznake sa računa na račun. Druge usluge mogu se pružati na temelju dvostranih i mnogostranih sporazuma između dvije ili više poštanskih uprava. Vezano uz potrebna sredstva za provođenje zakona potrebno je reći da Republika Hrvatska kao članica Unije već plaća doprinos utvrđen u godišnjem iznosu od 42 I na kraju, obzirom na činjenicu da je usvajanje Ustava Unije i drugih obvezujućih akata Unije, što podrazumijeva i Sporazum o poštanskim uslugama, preduvjete za članstvo u toj međunarodnoj organizaciji, a za koje Republika Hrvatska plaća iznos utvrđen Općim pravilnikom Unije, a da prema članku 139. Ustava Republike Hrvatske i članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku, predlaže se donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja kojemu Klub Hrvatske demokratske zajednice daje punu podršku. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Da bi Svjetska poštanska konvencija i Završni protokol bili pravno službeni akt potrebno je da se isti potvrdi od strane Hrvatskog sabora. To isto vrijedi također i za Opća pravila Svjetske poštanske unije, kao i preostala dva dokumenta. Ovaj postupak redovni je postupak koji treba provesti svaka država članica Svjetske poštanske unije, stoga će klub HSS-a podržati predložene dokumente. Svjetska poštanska unija postala je specijaliziranom ustanovom Ujedinjenih naroda još 1948. godine, a kao što smo i čuli iz prethodnih izlaganja, čine je 191 države članice. Poticanjem stalnog razvoja učinkovitih i dostupnih poštanskih usluga, kao i njihova kvaliteta radi omogućavanja komunikacije među stanovnicima svijeta, stalna je i neprekidna zadaća Unije. Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Svjetske poštanske unije 1992. godine polaganjem isprava o pristupu Uniji i temeljnim aktima Unije. Republika Hrvatska sudjelovala je i u radu Kongresa Svjetske poštanske unije na kojima je do sada potpisala nekoliko dodatnih protokola uz Ustav Unije, konkretnije 5., 6. i 7. protokol kojim se dopunjavaju neke odredbe Ustava. Donošenjem ova četiri zakona potvrđuju se međunarodni ugovori, te određuje središnje tijelo državne uprave za provedbu predloženih zakona i utvrđuje da će podaci o stupanju na snagu svakog ovog ugovora biti objavljeni sukladno Zakonu o sklapanju međunarodnih ugovora. I dozvolite mi da o svakom od predloženih dokumenata kažem nekoliko rečenica s obzirom da se radi o objedinjenoj raspravi. Stoga evo nekoliko naših stavova vezanih za Prijedlog zakona o potvrđivanju 5., 6. i 7. dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, s konačnim prijedlogom zakona. Ovdje vidimo da je uobičajeno da je Ustav osnovni akt kao što je to kod svakog uređenja, pa je tako i Ustav u Svjetskoj poštanskoj uniji. Ustav se usvaja na Kongresu Unije kao i njegove izmjene i dopune i sadrži osnovna pravila Unija. Republika Hrvatska prihvatila je Ustav i dodatne protokole iz Ustava još 20. srpnja 1992. godine. Prvi put Republika Hrvatska kao suverena država i članica Unije sudjeluje u radu na kongresu 14. rujna 2004. godine. Sukladno Ustavu Unije Republika Hrvatska potpisnica je Ustava Unije i dodatnih protokola, te je potrebno iste ratificirati u Hrvatskom saboru, kako bi oni stupili na snagu. Uz Prijedlog zakona o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije iznosimo nekoliko svojih mišljenja. To mišljenje naše je da pravila Svjetske poštanske unije sadržavaju odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava i funkcioniranje Unije i posebno reguliraju sazivanje Kongresa, reguliraju izbor dužnosnika, sastav i rad radnih tijela Kongresa, kao i druge odredbe vezano uz funkcioniranje Unije. Ovdje moramo istaći da su financijska sredstva planirana za plaćanje godišnjeg doprinosa da su planirana u državnom proračunu, da su one negdje u iznosu od 200 tisuća s obzirom da se radi o pravilima koji utvrđuju doprinos po jedinici 42 tisuće 120 švicarskih franaka. Što se tiče Prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskih uslugama plaćanja, s konačnim prijedlogom zakona, smatramo da se ovim sporazumom reguliraju poštansko-financijske usluge, kao što su poštanske uputnice, otkupne uputnice i doznake s računa na račun. Ako poštanska uprava ne pruža financijske usluge, odnosno ako kvaliteta ne odgovara zahtjevima korisnika, poštanske uprave mogu surađivati s nepoštanskim organizacijama u određenoj državi. Ostale financijske usluge mogu se pružati na temelju mnogostranih sporazuma između dvije ili više poštanskih uprava. Ovaj Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja usvojen je i potpisan u ime Republike Hrvatske na Kongresu 2004. godine, te ga se i evo ovim predloženim zakonom potvrđuje. Vezano uz Prijedlog Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa završnim Protokolom, Svjetska poštanska konvencija obvezujuća je za države članice Svjetske poštanske unije i njezino usvajanje preduvjet je za članstvo u Uniji. Odredbe konvencije primjenjuju se i vrijede za sve međunarodne poštanske usluge, kao i odredbe u vezi s uslugama za pošiljke i poštanske pakete. Nove konvencije donose se na svakom kongresu Unije koje ostaju na snazi do početka primjene nove konvencije usvojene na sljedećem kongresu Unije. Ova konvencija sa završnim protokolom usvojena je na kongresu Bukureštu i u primjeni je od 1. siječnja 2006. godine. Klub HSS-a zalaže se za primjenu ovih predloženih dokumenata i podržava predloženi zakon. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Iako se o ovim prijedlozima zakona nema potrebe Bog zna što govoriti, ja sam htio samo istaknuti značaj ulaska u jednu ovakvu organizaciju, odnosno ratificiranje ovih protokola. Naime, Svjetska poštanska unija je utemeljena 1874. piše ovdje, dakle 134 godine. Evo Bogu hvala, mi smo primljeni u Uniju '92. dakle, negdje oko 120 godina nam je trebalo, da kao samostalna i suverena država uđemo u jednu ovakvu organizaciju. I mislim da je ovo jedna od najstarijih, ako ne možda i najstarija svjetska organizacija. I zato jedna velik sreća i zahvalnost što smo i mi dionici ove baštine. Ovi protokoli, naravno ovako jedna stara organizacija i dobro je izbalansirana, način i funkcioniranja unutar same Unije, gdje se i propisuju i poštanske usluge plaćanja, gdje se govori o slobodi tranzita poštanskih usluga, vlasti su nada pošiljkama poštanskim, isto tako uloga i značenje poštanske marke, ali i prati se suvremeni način života, pa se govori i o elektroničkoj pošti, čega naravno prije 130 godina nije bilo, pa govori se i o propisanom prijamu radioaktivnih i bioloških tvari, također o odgovornosti poštanskih uprava. I budući su ovi protokoli prijedlozi zakona u onom uzmi ili ostavi, dakle u ovoj fazi ne mogu se mijenjati, pa i ne vidim baš razloga da se nešto ovdje mijenja. Zato doista, da ne ponavljam ono što su kolege rekle i što piše ovdje, nema razloga ulaziti u ove detalje, doista treba i čim prije ratificirati i prihvatiti ove prijedloge zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Time smo završili raspravu i pojedinačnu. I pozivam predstavnika Vlade, uvaženog Branimira Jerneića, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da se završno osvrne. Hvala poštovani potpredsjedniče. Ovo da kratko rezimiramo spajanjem 4 točke. Pred vama su 4 akta 5., 6. i 7. dodatak protokolu uz Ustav Svjetske poštanske unije, te Svjetske poštanske konvencije završni protokol, opće pravo Svjetske poštanske unije i Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja. U završnoj riječi dat ću i odgovor na pitanje koje je postavljeno u raspravi. Konstatirat ćemo prema informacijama Međunarodnog odjela Svjetske poštanske unije od 27. veljače ove godine, Hrvatska bi trebala biti trideseta zemlja koja će ratificirati ove akte koji su usvojeni još 2004. godine. Dakle, u proceduri donošenja akata Svjetske poštanske unije, postoje opsežni procesi i oni su vidljivi i u drugim, a ne samo kod nas u našoj zemlji i tu bi u potpunosti odagnao onu sumnju koju ste, uvaženi zastupniče rekli u svojoj raspravi, a to je da se time pogoduje nacionalnom poštanskom operateru. Dakle, Hrvatska bi trebala biti trideseta zemlja koja će ratificirati sve ove sporazume i Hrvatska je ujedno i zemlja koja je prihvatila notu Japanskog veleposlanstva, da se unaprijede procesi donošenje akta Svjetske poštanske unije, kako bi se i ovi procesi nakon njihovog donošenja na nivou Svjetske poštanske unije ubrzali i u nacionalnim zakonodavnim sustavima. Ono što je možda bitno reći ovdje u završnoj riječi u protekloj točki vezali smo se na gastritis, ova je nešto možda ljepša. Dolazi ljeto, pa je lijepo i nekome uputiti razglednicu, jer zanate kako je lijepo primiti pismo. Danas smo svjedoci drugog načina komunikacije, često zaboravljamo onaj klasični način pismovnih pošiljka, ljubavnih pisama ili razglednica sa ljetovanja. No međutim, učešće pošte u globalnom tržištu nije na zalasku, već možda i pred sudstvom novih vidova komunikacije, posebno Internet trgovine, pošta, privatni ili nacionalni poštanski operatori postaju gotovo jedini način da se ona roba koja se kupi negdje iz svog kućnog, dakle iz svoje kuće može dopremiti i do nas. Dakle, ovdje i ovim aktima su pokriveni i novi vidovi nove usluge koje se otvaraju pred Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, a glasat ćemo kada se steknu za to potrebni uvjeti